Dobro jutro, gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici. Sve vas srdačno pozdravljam. Nastavljamo s radom. U 10 sati bi glasovali pa molim predstavnike klubova da se pobrinu da imamo zato kvorum i ne samo kvorum nego i nešto više. A do tada ćemo preći na točku dnevnog reda - Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2009. godinu Podnositelj: Pučki pravobranitelj Pučki pravobranitelj je dostavio izvješće temeljem članka 8. Zakona o pučkom pravobraniteljstvu. Vlada je dostavila mišljenje. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin pučki pravobranitelj Jurica Malčić. Izvolite.

Izvješće je kao i obično dosta obimno i pripremljeno po standardnoj i u Saboru već poznatoj metodologiji, prema tome ne treba ga previše obrazlagati, a eventualna pojašnjenja možemo dati u toku ili na kraju rasprave. Samo dvije uvodne napomene. Prvo, izmjene u djelokrugu pučkog pravobranitelja i načinu rada do kojih je došlo donošenjem Zakona o suzbijanju diskriminacije, a po kojem je pučki pravobranitelj postao središnje tijelo za provođenje tog zakona, nisu bitno utjecale na ovo izvješće budući da će o tome pučki pravobranitelj o provođenju zakona podnijeti posebno izvješće još prije ljetnog raspusta Hrvatskom saboru. Ipak treba reći da s obzirom da baš na to posebno Izvješće o Zakonu o suzbijanju diskriminacije pitanja u vezi s problemima pripadnika nacionalnih manjina u ovom izvješću obrađena su samo u odnosu na upravno postupanje u oblastima u kojima je zabilježen značajan broj njihovih pritužbi. I drugo, napomena koju je uvijek potrebno dati to je da iako se izvješće temelji i na drugim izvorima saznanja ipak su glavni i prvenstveni izvor pritužbe građana na nezakonit i nepravilan rad upravnih tijela. Stoga je potrebno također ponovo reći da se izvješće ne može smatrati cjelovitom slikom stanja ljudskih prava pa ni ukupnog funkcioniranja upravnih tijela i službi. Ono je po prirodi stvari kritično jer sukladno zakonu treba ukazati i upozoriti na pojave kršenja prava i na neke kritične točke u funkcioniranju sustava, a radi unapređenja i poboljšanja stanja. U ovogodišnjem izvješću smo u statističke podatke ukazali i na neke trendove na koje upućuje analiza ispitivanja pritužbi građana. Prvo, broj pritužbi je nešto malo veći za oko 100-tinjak nego u 2008. godini, no i dalje se prema očekivanju koje smo najavili već prošle godine smanjuje broj i udio pritužbi koje se odnose na postupke povezane s predmetima nastalim zbog posljedica rata i raspada bivše države. Kao što znate, pretežno se tu radi o predmetima obnove stambenog zbrinjavanja povrata privremeno zauzete imovine, zatim dijela mirovinskog, konvalidacija statusnih prava itd. Po našoj procjeni ove godine je oko 25% udio takvih pritužbi u odnosu koji je puno manji nego što je bio proteklih godina. Recimo, u 2007. je bilo više od 50% takvih pritužbi, a ranijih godina je to išlo i na ¾ odnosno 75%. Naravno, treba reći da je takvo smanjenje i očekivano i normalno, s obzirom na protek vremena od rata i integracije. Ali baš zbog tog proteka vremena i dalje ipak zabrinjava jedan broj neriješenih predmeta, osobito teških predmeta o kojima smo dali u izvješću određene podatke, a osobito tamo gdje to nije pitanje samo financijskih sredstava nego i propusta i slabosti u radu službi. Budući da se uglavnom radi o izbjeglicama i povratnicima među kojima je najviše pripadnika srpske nacionalnosti, problem je relevantan i sa stajališta pregovora o pristupanju Europskoj uniji, poglavlja 23 na što smo u zaključnim ocjenama i upozorili jer naravno da ne bi bilo dobro da ukupne napore i financijska sredstva i političku volju koju je Hrvatska iskazala u rješavanju tih pitanja, da zbog pojedinačnih slabosti bude dovedeno u pitanje. I kao drugi trend koji je po nama značajan to je da je smanjen broj odnosno udio onih pritužbi koje smo ocijenili osnovanima i u odnosu na pritužbu i u odnosu na pravosuđe. Po našoj ocjeni to je prije svega posljedica smanjenja broja pritužbi na dugotrajnost upravnih i sudskih postupaka. Napominjem da se u pravilu kad je prekoračenje ne samo zakonskih nego i razumnih rokova da se u pravilu takve pritužbe smatraju osnovanima. U izvješću smo naglasili da to jest u izvjesnoj mjeri rezultat poboljšane ažurnosti, ali kod uprave je to rezultat bolje komunikacije uprave sa građanima. sa građanima. Dugogodišnja da tako kažem upozorenja da treba komunikaciju sa građanima ostvariti boljom, dakle u smislu Zakona o općem upravnom postupku, konačno su kod većine središnjih tijela državne uprave su dale rezultate. I sada je manji broj onih koji se obraćaju nama zato što ne mogu dobiti nikakve obavijesti o svojim predmetima pred tijelima uprave. prestankom važenja Zakona o upravnom postupku taj članak je prestao važiti. U novom zakonu ga nema. Međutim, ja se nadam da će upravna tijela nastaviti sa takvom boljom komunikacijom prema građanima. Kod sudova je to rezultat smanjeni broj pritužbi na dugotrajnost postupka je i mjera za poboljšanje ažurnosti i rješavanja starih predmeta koje provodi Vrhovni sud, ali i sve većeg korištenja građana, pa ja bih rekao i odvjetnika formalnog pravnog sredstva, tj. zahtjeva za pravo na suđenje u razumnom roku u kojem građani mogu ostvariti i naknadu, ali i utvrđenje roka za donošenje odluke. Unatoč tom poboljšanju prekomjerno, pa i nerazumno dugo trajanje postupaka i dalje je velik problem u tradicionalnim oblastima gdje na to ukazujemo već godinama. Ja ću ih ponoviti. To smo naveli u izvješću. To su imovinsko-pravno posebno denacionalizacija gdje jedan broj predmeta naravno traje još od '97. godine. Zatim, to je obnova osobito u drugostupanjskom postupku, djelomično u oblasti građenja, zatim mirovinskog osiguranja kad se radi o pravima po međudržavnim ugovorima. Dakle, oblasti u kojima je stanje godinama kritično. Ja bih tu pritom napomenuo da složenost postupka, nedostaci u propisima, kadrovski i materijalni deficiti mogu biti i jesu objektivni razlozi ali oni mogu opravdati određene službe. Međutim, država što je višekratno naglašeno u presudama Europskog suda za ljudska prava jest ipak odgovorna za tako prekomjerno trajanje postupaka. U izvješću smo također upozorili da nova regulativa, prvenstveno novi Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima naravno neće sama po sebi riješiti ove probleme neučinkovitosti i neažurnosti. Bez bitnih promjena u pogledu kadrova, organizacije, pa i metoda rada problem ažurnosti može postati i veći s obzirom na nove zadaće koji ti zakoni nameću. Vama koji se više bavite time znate da sada građani po novim propisima će se moći obratiti za zaštitu po Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima ne samo kad se radi o upravnim aktima, nego i kad se radi o postupanju javno-pravnih tijela, pa u izvjesnom smislu i o postupanju, odnosno zaštiti njihovih prava pred javnih službama, a to znači i komunalnim i ostalim. To će u velikoj mjeri povećati broj predmeta i potrebno je o tome voditi računa. U tom smislu smo u izvješću naglasili i neke od preporuka koje su danas još uvijek aktualne, ako ne i više nego prije, a to je potreba ažurnog postupanja u tzv. trijaži. To znači u prvoj fazi postupka kako bi se što prije utvrdila urednost zahtjeva zbog toga što smo ne samo ove godine nego i svih godina zapazili da imamo pojava da se zahtjevi zbog nepotpunosti odbacuju i nakon pet, šest pa i više godina, da ne govorim o mjesecima koji prođu. To je neophodan uvjet da bi se uopće mogao nekakav redoslijed pravilan ostvariti. Drugo, potrebno je bilo pojačati mjere i odgovornost kod šutnje administracije, a ono što svake godine naglašavamo to je rješenje u meritumu povodom žalbi kad god je to moguće. opetovanje, vraćanje na, opetovano vraćanje na ponovni postupak što je još uvijek od najvećih broja dugogodišnjih predmeta najveći problem. Tu jedna još napomena, a to je da Zakon je o općem upravnom postupku je sažetiji nego što je bio i dosadašnji zakon i on sadrži zaista najvažnije odredbe. To na neki način mnoge zemlje kompenziraju i kodeksima o radu državnih i upravnih službenika. Mi takav kodeks imamo. Međutim, meni se čini da bi dobra bila preporuka kada bi se on također revidirao u skladu sa novim zakonom novim zakonom koji je sažetiji nego što je bio prije i kodeksom se mnoge od ovih stvari mogu riješiti, a koje ne bi trebale biti u zakonskom tekstu. Što se tiče dugotrajnosti sudskih postupaka i unatoč spomenutoj ocjeni o izvjesnom poboljšanju ipak postoji prekomjerno pa i nerazumno dugo trajanje postupaka još uvijek je glavni problem u građanskim stvarima, dakle u parničnom postupku posebno na velikim sudovima gdje je izuzetan problem Zagreba ali i pred Upravnim sudom koji je tek pred reformom i gdje predmeti traju po tri godine ja bih rekao čak možda i u prosjeku što naravno nije u skladu sa upravnim rješavanjem u kojem upravna tijela moraju u rokovima od dva mjeseca riješiti stvari, a onda takve stvari traju i po tri godine na Upravnom sudu. U tom smislu podaci o broju osnovanih zahtjeva kao iznosi financijskih naknada koje u tom smislu terete državni proračun, ali još više činjenica da tužba zbog razumnog roka djeluje samo post festum, dakle kad su prava već povrijeđena uvjerljivo govori u prilog i ranijim prijedlozima i preporukama o potrebi bitnog jačanja sudske uprave posebno Vrhovnog suda i kadrovskih i materijalnih ulaganja u tu svrhu. U ovom dijelu ja bih još dodao da nije u ovom uvodu a ni u izvješću teško uočiti da se još uvijek bavimo, na žalost elementarnim pitanjima funkcioniranja uprave i sudstva i njihovog neposrednog odnosa prema građana, a još uvijek nedovoljno ili bar manje ostalim ključnim važnim pitanjima koja su također važna za reforme i poboljšanje ukupne učinkovitosti. Tu prije svega mislim na kvalitetu rada i odluka kako upravnih tako i sudbenih tijela u kojem smislu bi valjalo stalno unapređivati sustav praćenja analize i ocjenjivanja, odnosno valorizacije. Dakle, i za upravu i za sudstvo to važi. Naravno to se posebno odnosi na upravu u kojoj su vidljivi mnogi deficiti u izvršavanju i drugih upravnih funkcija. Dakle, praćenja stanja, predlaganja mjera i zakonskih rješenja, upravni inspekcijski nadzor, funkcije u kojima bi reforma morala dovesti do bitnih poboljšanja. Naravno iznijeli smo također i stajalište da je za uspješnu reformu osim normative da su neophodni i neki opći uvjeti kako u sustavu tako i u okruženju, ali naravno i svijesti i politička volja i sustavno djelovanje. Ključno za upravu je to nikad nije dovoljno

dosljedno provoditi depolitizaciju na svim razinama, naravno tu su i državna, ali i lokalna tijela, ali uključivo i najviših upravnih službenika. Prema tome, politička podobnost i osobna lojalnost ne smiju biti odlučni, imati prednost pred kriterijima stalnosti i profesionalnosti. Drugo, potrebno je službenički sustav dovršiti i kompletirati, ne samo donošenjem Zakona o plaćama, nego i drugih pratećih propisa i naravno kroz to uspostaviti i stimulativni sustav nagrađivanja i napredovanja. Pritom i ove godine ističemo da je važno jačanje središnjeg tijela, dakle Ministarstva uprave koje je također još uvijek dosta deficitarno. I naravno, ali za to nije ovog trenutka vrijeme, jer zapreke su velik broj lokalnih jedinica je potrebna decentralizacija o kojoj ne treba ponovo govoriti jer svi znate o čem se radi. Što se tiče pravosuđa u izvješću su zabilježeni obećavajući pomaci, na žalost nakon dosta izgubljenog vremena. Pozitivni pomaci očituju se pretežno u boljem zakonodavnom, ali i institucionalnom okviru da ne govori samo o uskočkim institucijama, mi pozdravljamo sva rješenja za koja smo se godinama i zalagali i davali preporuke ovom Saboru. Konačno u našim izmjenama zakona su ona našla svoje mjesto, to je jačanje sudske uprave, jačanje Vrhovnog suda i njegovog predsjednika, promjene u odnosu na VSV i objektivne kriterije za imenovanje i napredovanje sudaca. Vjerujemo i nadamo se da će se to odraziti i na pravovremen zbroj i kvalitetu pravomoćnih presuda u primjerenom roku, a što će biti ključno mjerilo za uspjeh reforme, naravno i ne samo za za otvaranje koje, poglavlja koje je vjerojatno vrlo izgledno, nego i za zatvaranje poglavlja 23. Ovom prigodom također valja upozoriti na ograničenja i zapreke koji u izvjesnom smislu otežavaju potpunije provođenje reformi. Izvjesno ograničenje objektivno predstavlja i naslijeđena kadrovska struktura, iz vremena kad su u sustav ušli i pojedinci, ne samo po kriteriju stručnosti i sposobnosti, nego i političkoj lojalnosti i pripadnosti, i u tom smislu je sustav na neki način kontrole, praćenja i eliminacije potrebno stalno provoditi. Posebno naravno treba naglasiti da stalnost i sudačke funkcije je značajna tekovina, ona znači da nema reizbora, da ne odlučuju o tome politička tijela, ali to ne znači nedodirljivost do kraja 70-ih godina, prema tome sistem eliminacije i oni koji ne mogu zadovoljiti standarde kvalitete i minimalne standarde nepristranosti mora biti uveden. uz ove ocjene koje se odnose na upravu i pravosuđe, a koje su sadržaj poglavlja 23. u izvješću smo obradili detaljnije i neke druge oblasti, u kojima su pritužbe građana bile brojne, ili ukazivala na neka pitanja opće važnosti. Neki od tih dijelova izvješća po našoj ocjeni zasluživali bi osim opće rasprave na plenumu, gdje je ona nužno ograničena, i posebne rasprave na nekim saborskim radnim tijelima. Tako su u izvješću detaljnije obrađeni, a ja neću govoriti o njima, nego samo u kratkoj naznaci, problemi u zatvorskom sustavu, zatim potreba jačanja unutarnje kontrole u Ministarstvu unutarnjih poslova, dakle jačanje i normiranje ovlasti i nezavisnosti unutarnje kontrole i standardizacija postupaka po pritužbama građana i u slučaju zloporaba ovlasti, problem statusnih prava Roma i stjecanje državljanstva, zatim problemi u primjeni službeničkog zakonodavstva, pa ove godine i nešto malo o pitanjima socijalne i pravne sigurnosti siromašnih i slabih, dakle socijalno isključenih. Dotakli smo i pitanje postupanje Hrvatske odvjetničke komore, i potrebe nadzora nad povjerenim joj javnim ovlastima. Gospođe i gospodo zastupnici, na kraju samo dvije rečenice o uvjetima rada institucije. Svi znamo da ove godine, odnosno povećanja proračuna. Naš rad bio je otežan time što smo dobili nove zadaće kao središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije, međutim nismo dobili za to predviđena sredstva i to je moralo biti odrađeno sa postojećim kadrovima i u postojećim materijalnim uvjetima. Šta se tiče našeg prostora, ja bih rekao da smo mi konačno riješili bar privremeno rješenje, jer smo dobili u Petrićevoj ulici, tako da smo sada na dva mjesta, ali ta dva prostora zadovoljavaju potrebe Pučkog pravobranitelja, i moram reći da nam je Vlada uskočila tu sredstvima iz tekuće rezerve. Šta se tiče zaključka o daljnjem razvoju institucije i potrebu donošenja novog zakona, neću ništa posebno tu spominjati. Vi ste jučer također čuli, slijedom Ustavnih promjena koje naravno mi u pogledu uloge Pučkog pravobranitelja pozdravljamo, pristupit će se već po sili Ustava, promjeni, odnosno donošenju novog Zakona o Pučkom pravobranitelju. Naš je prijedlog jedino da se pritom uključi jače Odbor za ljudska prava, u taj posao donošenja novog zakona i da se povede računa o dokumentima koji su pripremljeni u suradnji sa UNDP-om i nevladinim udrugama, a to je jedan projekt jačanja institucije Pučkog pravobranitelja i analiza racionalizacije sustava ljudskih prava. Evo, kao što sam rekao, hvala na pažnji. mi ćemo se očitovati ukoliko bude potrebno u tijeku ili nakon rasprave. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Igor Dragovan, izvolite.

Za svaku Vladu koja drži do svojih građana, koja o njima brine bez obzira jesu li za nju glasali ili ne Izvješće pučkog pravobranitelja je vrlo važan dokument koji se ne zaobilazi olako i koji se ne smije zanemariti. Važno je upravo iz tog razloga jer govori o stanju ljudskih prava u državi, o zaštiti prava građanki i građana i njihovoj mogućnosti da se svi osjećaju jednaki pred zakonom. Govori i o nefunkcioniranju sustava i ukazuje na to što bi trebalo mijenjati. Svatko dobronamjeran i onaj kojem je stalo da Hrvatska bude uređena zemlja za njega je ovo izvješće dragocjeno. Izvješće pučkog pravobranitelja za 2009. godinu kao i njegova izvješća iz ranijih godina predstavljaju primjer kvalitetnog izvještavanja Sabora. Temelji se prvenstveno na pritužbama građana uz primijenjenu metodologiju izvještavanja, sveobuhvatnost, utemeljenost na činjenicama do kojih je pučki pravobranitelj došao tijekom postupanja po pritužbama građana ovo izvješće predstavlja značajan pokazatelj stanja ljudskih prava, ali i postupanja nadležnih državnih tijela. A to sve mora biti bolje i u interesu građana. Ako građani u razumnom roku ne mogu ostvariti svoja prava i pravne interese bez obzira na sve druge okolnosti, a činjenica je da ne mogu, onda je riječ o kršenju ljudskih prava. Za to je odgovorna država. Posredično nefunkcioniranje državne uprave nepotrebno opterećuje i ovako opterećeno pravosuđe jer se građani u zadnjoj instanci za rješavanje svojih problema obraćaju nekom od sudova. Mnogi od tih sporova završili su presudom o financijskom obeštećenju zbog sporosti sustava, to znači da neučinkovitost sustava ponovno plaćaju građani i to iz svog džepa. Krajnje je vrijeme da se krene u reformu državne uprave i učini ju se jeftinijom, efikasnijom i u službi građana što ovoj Vladi nije prioritet za što dobivamo potvrdu svakodnevnu. Umjesto jasne reforme državne uprave ide se na uzimanje stečenih prava onih koji su zaposleni u toj istoj državnoj upravi. Kontinuirano u svojim izvješćima pučki pravobranitelj vrlo sistematično i ozbiljno upozorava na nezadovoljavajuće funkcioniranje državne uprave tzv. šutnju administracije, odnosno beskonačnog poništavanja i ponavljanja postupaka pa i onda kad je rješavanje ne samo opravdano nego i zakonom predviđeno kao pravilo. Zato smatramo izuzetno važnim dobro proučiti i uistinu početi primjenjivati preporuke koje pučki pravobranitelj iznosi kako u prethodnim tako i u ovom izvješću, a tiču se osiguravanja uvjeta kako bi se upravne stvari i potrebe građana koji traže ostvarivanje svojih prava pred državnim tijelima rješavale u razumnom roku. Koliko god to bilo teško Vladi prihvatiti kritiku i krenuti u rješavanje problema, a ne gurati glavu u pijesak posljedice su drugačije. Vrlo važnim upozorenjem smatram dio izvješća u dijelu uprave i građani važnim za vjerodostojnost Vlade i njenu spremnost za obračun sa korupcijom. Citiram: "Politiziranost rukovodećeg sloja jedan je od uzroka klijentalizma i političke korupcije, a time i nerede, neažurnosti, arbitrarnosti i neodgovornosti prema građanima. Sve dok se dosljedno ne provede potrebna depolitizacija uprave i dok jedini kriterij za imenovanje na ključna rukovodeća mjesta ne budu sposobnost, stručnost, profesionalizam i etika teško je očekivati bitno kvalitetniju upravu i drugačiji odnos kao i odgovornost uprave prema građanima." Sa ove 2 rečenice pučki pravobranitelj ukazao je na ključni problem državne uprave, a to je politički podobna, pregolema, neefikasna i korupciji sklona državna uprava. Zadaća i obveza pučkog pravobranitelja je da svoje ocjene i prijedloge temelji na činjenicama bez pristranost jednako prema svakoj političkoj opciji jer njegova prvenstvena briga jesu hrvatske građanke i građani, njihova prava i njihova sigurnost, njihovo povjerenje u institucije i vjera da će ostvariti svoja prava. Ali koja je sigurnost građanima RH kada premijerka na aktualnom satu kaže da neće biti izmjena Zakona o radu i ukidanja stečenih prava radnika, a za 5 dana pošalje zakon u proceduru gdje govori totalno drugačije, odnosno ukida kolektivne ugovore. Gdje je onda sigurnost građana kada čelna i najodgovornija osoba izvršne vlasti funkcionira po načelu rekla pa porekla? Zemlja u kojoj su radnička prava i njihova zaštita na neprihvatljivo niskoj razini u kojoj radni sporovi traju dulje nego radni vijek jeste zemlja koja ne polaže dovoljno na zaštitu radničkih prava. Novi udar na radnička prava je udar na ljudska prava hrvatskih građana. Vratit ću se na pravosuđe koje sam spomenuo i ocijenio kao opterećeno gomilom tužbi zato jer netko u državnoj upravi ne radi svoj posao za koji je plaćen. I tako opterećeno pravosuđe je predmet velikog broja pritužbi građana jer neažurnost sudova i dugotrajnost sudskih postupaka veliki je problem građana. Takva sporost u rješavanju predmeta preko svake razumne mjere jeste teško kršenje prava građana i nanosi štetu društvu u cjelini. Dugotrajnost postupaka, zaobilaženje redoslijeda predmeta, neizvjesnost u pogledu kad bi presuda mogla biti riješena bez obzira na ishod dovodi u sumnju pravednost postupaka i otvara prostor za korupciju. Poštovane kolegice i kolege, ključni problem ove države je u tome što vladajuća politička elita podržava sustav u kojem socijalno ugroženi, siromašni se gotovo nikako ili vrlo teško uspijevaju izboriti za svoja Ustavom i zakonom zajamčena prava dok oni drugi, bogati i društveno moćni s lakoćom ostvaruju svoje interese ponekad, a prečesto na račun slabijih. I slažem se potpuno s ocjenom pučkog pravobranitelja da to nije u Hrvatskoj neminovnost i da je nedopustivo za državu vladavine prava podjela na siromašne i slabe i bogate i moćne pred državnim tijelima. Kao predsjednik saborskog Odbora za predstavke i pritužbe svakodnevno se susrećem sa takvim problemima hrvatskih građana koji očajno traže pomoć od nas da ih se zaštiti u ostvarenju svojih prava gdje ne vide izlaz iz situacije, gdje dugotrajnost postupaka dovodi u pitanje njihovu egzistenciju. Pitanje slabijih i onih koji su bogati i moćni i njihov odnos iz jednog zadnjeg primjera koji smo imali, a to je pitanje jedne zgrade POS-ove u Splitu, u kojem gotovo 3 godine se ne rješava ključni problem s jedne strane stanara koji su kupili stanove i s druge strane vrlo moćnog poduzetnika koji je na njihovoj zgradi uz navodno sve važeće dozvole nedopustivo kotlovnicu iznad glave, spavaćih soba u kojima spavaju djeca. To je ono o čemu govori pučki pravobranitelj, to je ono o čemu mi moramo međusobno razgovarati, to je ono što mi ne smijemo dopustiti. Pučki pravobranitelj u svom izvješću upozorava na sve veći broj pritužbi građana na ponašanje policije i to radi kontinuirano kroz svoja prethodna izvješća zadnjih 5 godina. Isto tako pučki pravobranitelj jednostavno ne dobija kvalitetne odgovore iz Ministarstva unutarnjih poslova po pitanju rješavanja predstavki građana oko prekoračenja ovlasti policije, oko kršenja prava u postupanju policije, da su stvari došle dotle da se obratio Odboru za nacionalnu politiku i unutarnju sigurnost sa željom da se novim izmjenama i dopunama Zakona o policiji uredi sustav kontrole prekoračenja ovlasti u policiji, odnosno u Ministarstvu unutarnjih poslova. i odgovori koje godinama dobija od unutarnje kontrole Ministarstva unutarnjih poslova su da nisu tragični bili bi smiješni. Svi se vi vrlo dobro sjećate nedavnog primjera brutalnosti policije u kojem je jedan dvadesetogodišnji mladić pretučen na benzinskoj crpki u kojem su ga tri policajca izvan dužnosti brutalno pretukla, a obrazloženje policije je bilo da se spotaknuo i udario na sanduk. Takvih primjera je previše. Ono na što upozorava pučki pravobranitelj je da je potrebno vraćajući povjerenje građana u instituciju policije i Ministarstva unutarnjih poslova, definitivno osamostaliti, unaprijediti i pravilima ustrojiti način rješavanja pritužbi unutar sustava Ministarstva unutarnjih poslova gdje Odjel za unutarnju kontrolu osim što mora biti samostalan, mora otvoriti mogućnost da nadzor nad postupanjem policijskih službenika mogu vršiti i građani. Poštovane kolegice i kolege, ovo izvješće je vrlo važno, jer nam svim otvara oči i ukazuje na vrlo ozbiljne povrede prava naših sugrađana, na njih upozorava i po ne znam koji puta predlaže mjere koje bi brzo i efikasno ispravile mnoge nepravde koje nisu male, s kojima se susrećemo svakodnevno i to što se mi susrećemo drugi naši sugrađani osjećaju na svojim leđima. SDP će podržati ovo izvješće i inzistirati da ono ne ostane samo slovo na papiru, jer Vlada ništa ne čini da prihvati sugestije i prijedloge i da nešto aktivno učini kako bi se zaštitila ljudska prava koja se krše ne funkcioniranjem sustava. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvi ispravak gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolega Dragovan je netočno rekao i naveo da Vlada ukida kolektivne ugovore. se teza dosta čuje u zadnje vrijeme u javnosti, a posebno od strane SDP-a jer se upravo pokušava obmanuti javnost i radnici da Vlada ukida kolektivne ugovore i sva prava koja su unijeta u te kolektivne ugovore. To nigdje ne piše u zakonu koji Vlada ima pravo mijenjati jer je u njenoj domeni, a ne ulazi u sadržaj kolektivnog ugovora niti dira sadržaj kolektivnog ugovora, kao što ste dirali vi kada ste bili na vlasti jer niste poštivali ono što je bilo ugovoreno kolektivnim ugovorom. To je velika razlika. Vlada jednostavno potiče na kolektivne pregovore one ugovore koji su godinama zamrznuti i koji primjenjuju i na koje se odnosi produžena primjena. To bi trebali znati, a ne obmanjivati javnost. Hvala. Ispravak sljedeći, u međuvremenu su mi otkrili da ima još dva su se prijavila. Gospodin Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Dragovan je netočno naveo da ova Vlada podržava sustav gdje socijalno ugroženi ne mogu ostvariti svoja prava. To je apsolutno netočno, jer je vrlo dobro poznato da u poziciji zdravstva i socijalne skrbi nisu umanjena sredstva nego su ostala ista ista i postoje značajne mogućnosti. Ali je bitno ono drugo što ste rekli da istovremeno pozivaju vas da ih zaštitite. A kako ste ih štitili vrlo dobro se sjećaju naši građani, pa krenimo redom od Hrvatskih ratnih vojnih invalida gdje se 4 tisuće 280 umanjili razna prava itd. i gdje je morao biti izglađen povrat duga u iznosu od 21 milijun kuna. Sjećaju se naravno i rodilje kojima ste isto tako rodiljene naknade ukinuli. Nadalje, sjećaju se isto tako i prosvjetni djelatnici kojima je isto ova Vlada morala vratiti određene momente koji su trebali, a naravno da spomenemo i povrat duga umirovljenicima koji smo mi vratili. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa netočno je da Vlada ništa ne čini da bi zaštitili ljudska prava. Naime, Vlada čini sve što je u njezinoj nadležnosti da bi se poštivalo sve što je vezano uz ljudska prava. Naravno, prije svega osnažila je sve institucije koje se bave ljudskim pravima i koje prate stanje ljudskih prava i apsolutno ini vladin sektor je osnažen i naravno da sve ove institucije čija izvješća mi dobivamo u Hrvatskom saboru su poduprta od strane hrvatske Vlade. Stoga apsolutno ne stoji i netočna je izjava da Vlada ništa ne čini na tom području. Hrvatska se može ponositi u odnosu na neke druge države i članice Europske Hvala. I ispravak gospođa Suzana Bilić-Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Također ispravljam ovaj netočni navod da Vlada ništa ne čini na poboljšanju stanja. Kolega Dragovan to nije točno, jer čak je i pučki pravobranitelj konstatirao poboljšanja stanja u određenim područjima. Da niste čitali iz izvješća samo ono što vama odgovara drugačije bi ovo vaše obraćanje ovdje u Hrvatskome saboru bilo. A da Vlada čini pokazala je i u mišljenju u kojemu je na 26 stranica pojasnila pojasnila ono što u ovome izvješću dok nije bilo do kraja jasno negdje netočno, negdje nepotpuno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Dame i gospodo, kao što znate najavljeno je glasovanje o Ustavu. Međutim, odbor još uvijek zasjeda pa vas molim da se ne razilazite, jer sutra onda nećemo imati glasovanje. Da se održimo barem u ovom broju kao sada. Ja ću sada zamoliti potpredsjednika Jarnjaka da nastavi sjednicu. Žao mi je što neću s vama ovdje biti ali

da manje priča sa potpredsjednikom Friščićem i da ovdje dođe preuzeti predsjedavanje. Sada je na redu u ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Nisam na Sutjeski, ali dobro. Poštovani gospodine pučki pravobranitelju, uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodo zastupnici. Eto pregledom ovog izvješća dat nam je de facto, to sam si isprintao, na ovoj stranici 12. pa se ovdje govori o usporednom prikazu pritužbi po temama, pravnim područjima od 2006. do 2009. godine. Pa se ovako kaže, da je pravosuđe prošle godine zaprimilo je 334 predstavke, pa mirovinsko osiguranje 123, pa pravo na obnovu 84, osobe lišene slobode 213, graditeljstvo, stambeno zbrinjavanje, statusna prava, imovinsko-pravni odnosi, pristup informacijama, denacionalizacija, izbjeglice, prognanici, povratnici itd. Međutim, zašto sam uzeo upravo taj usporedni prikaz pritužbi po temama od 2006. do 2009., zato jer se ovdje vidi da u području osoba lišenih sloboda tu ima najviše pritužbi. Pa tako 2007. 131, 2008. 177 pritužbi, 2009. 213. Jednom rječju, to uz radne i službeničke odnose ima najveći taj porast što će reći da je stanje u zatvorima teško, ali kakvo je vrijeme a to je izuzetno bitno i za nas same jer nitko ne zna tko se tamo sutra može i od nas naći pa bi možda trebalo doista hitno uložiti malo veća sredstva u taj, nazovimo ga tako, zatvorski sustav. Jer nikad se ne zna, tamo ima bivših potpredsjednika Vlade, bivših menadžera, bivših direktora koji su raspolagali milijardama kuna. Tamo ima državnih tajnika, još uvijek nema tajkuna koji su sve od države dobili, interesantno. Tamo imamo nogometaša, jednu malu reprezentaciju, liječnika, profesora, zastupnika, generala ako ne zbrišu u Bosnu. Pa vidimo da su prilike teške i da budem ciničan, možda bi tu doista trebalo nešto učiniti. No pustimo sad šalu na stranu. Čak je interesantno jer najviše stranica ovoga izvješća posvećeno upravo prilikama u zatvoru. Znači, 17 stranica od nekih 168, od strane 31 do strane 48. Međutim, ja želim ovom prilikom ipak staviti naglasak na ovo drugo područje, to su izbjeglice, prognanici odnosno povratnici, kao i na privremenu zauzetu imovinu. Nedavno je gospodin Josipović boravio u Bosni i Hercegovini i naglasak je upravo u Republici Srpskoj stavio na povratku. Nesporno je da je Hrvatska bila žrtva agresije, to valja stalno isticati, ali treba spomenuti i rušenja koja su se dešavala npr. nakon Oluje. Oluje. To jasno nije pozitivno. Ono što je pozitivno, danas se te zgrade obnavljaju, ali ono što je nonsens srušene zgrade od hrvatskih vlasti '91. do '92. van ratom stradalog prostora zbog izmjena Zakona o obveznim odnosima, onog famoznog članka 180. iz godine 1996. 1996. te zgrade se ne obnavljaju. I to je gospodo nedopustivo, to je diskriminacija, to je nastavak ja bih rekao jednog političkog obračuna drugačijim sredstvima. Pa samo u okolici Bjelovara srušeno je negdje oko 800 takvih zgrada, ne samo Srbima nego i Hrvatima i ja zato predlažem da se pogledamo u lice, prije svega mi ovdje ili u izvršnoj vlasti i da se taj famozni članak iz '96., članak 180. Zakona o obveznim odnosima kao takav promijeni jer želimo figurirati prema vani kao pravna, kao demokratska država. Stambeno pitanje. Koliko je gospodo građana izbačeno na ulicu iz tzv. vojnih stanova o kojima vaše izvješće govori recimo tamo ranih '90.-tih godina. Netko spominje čak 50 pa i 60 tisuća. Mirovine određenih kategorija ljudi, ljudi koji se nisu kompromitirali, ali kojima je bila nesreća samo toga što su što su bili u bivšoj vojsci pa im se dogodilo šta im se dogodilo, da su naprosto ostali bez prihoda. Ili povrat gospodo privremeno zaposjednute gdje se ljudi ne mogu vratiti u svoje kuće pa tako citiram ovo izvješće sa stranica pučkog pravobranitelja za 2009. pa se kaže da je poseban problem postupanje upravo u slučajevima u kojima bivši privremeni korisnik potražuje od vlasnika novčanu naknadu za ulaganje u nekretninu te problem devastacije objekta prilikom iseljenja ovih osoba. Hrvatska je vlada riješila problem naknade za neovlašteno ulaganje u zauzetu imovinu preuzevši na sebe obvezu isplate naknade umjesto vlasnika za sve slučajeve gdje je u tijeku sudski postupak kroz izvansudsku nagodbu itd. Kakva je praksa to znamo. U pravilu se jasno tim ljudima to ne isplaćuje. Samo da kažem da je krajem 2009. evidentirano, strana 13, 7200 neriješenih žalbi. Upravni je sud tijekom 2009. godine riješio gotovo 200 tužbi protiv drugostepenih rješenja ministarstva na način da su potvrđena sva osporena rješenja osim u dva slučaja itd., itd., da ja sada ne citiram te primjene. Jasno je da svi oni koji su imali korisne i nužne troškove ti imaju pravo na naknadu, to ne može biti sporno. Onaj tko je ulagao znači u tuđu imovinu ima pravo na naknadu, ali isto tako to ne može biti razlog da se zgrade ne vraćaju kao i stanovi i Danas je jedan tekst izašao u "Novom listu": "Jovan Berić se nadao pravdi, dobio je uplatnicu na 54 tisuće kuna" Naime, o čemu se zapravo radi. Radi se o onom zločinu koji se dogodio 2 mjeseca nakon "Oluje" ako se na varam u Varivodama umjesto da država zaštiti te ljude što je bila obveza eto vidimo kako se u Hrvatskoj pravda dijeli na način da se oni koji su tužili državu glede tog slučaja jednostavno dostavlja uplatnice zbog sudskih troškova u iznosu od 54000 kuna. Citiram: "Kaže nema odgovornosti". Dakle, iako se zločin dogodio gotovo dva puna mjeseca nakon "Oluje" kada su hrvatske strane kontrolirale taj prostor i bile dužne štititi HV-a čiji bi krvavi pir policija zataškala samo da im plan nisu pokvarili aktivisti Hrvatskog helsinškog odbora itd. itd. Zašto to spominjem? Jer mi imamo jedan dobar primjer kako se riješio slučaj Zec kada su dobili kroz van sudsku nagodbu njihovi nasljednici, obitelj negdje iznos od milijun i pol kuna i mislim da ukoliko želimo stvarno reći za sebe da poštujemo načela pravne države i ovo je jedan primjer kako bi trebalo, da bi trebalo na sličan način i u tom primjeru postupiti. I gospodo, oni koji stalno dobacuju, onaj koji kaže istinu taj ne mrzi, taj ne dijeli Hrvatsku. Dapače, onaj koji govori istinu mislim da u ovom trenutku najviše može pomoći Hrvatskoj. Mi volimo za sebe kazati da smo lider u regiji. O.k. O.k. Valjda je to točno, ali lider mora ponekad biti spreman barem priznati da neka zakonska rješenja svjesno diskriminiraju određene kategorije građana u ovoj zemlji, potvrđuju nepravdu, a protiv toga se ovaj Dom zasigurno mora boriti. Ja ću još jedanput ponoviti da je Hrvatska bila žrtva agresije. To se ne zaboravlja. To se ne smije prešutiti. Ali to nije razlog da se bilo kome drugome čini nepravda samo zbog toga što recimo nije moje nacionalnosti ili nije mog političkog mišljenja. Slična je stvar šta ja znam recimo sa slovenskom Vladom koja misli da je 100 godina ispred nas, a koja recimo našim štedišama ne želi u Ljubljanskoj banci vratiti novac. Ono što smo mi na primjer učinili sa izmjenom '96. godine onog članka 180. Zakona o obveznim odnosima čime smo onemogućili obnovu zgrada van rata ratom stradalih područja. To su na primjer oni učinili sa onim zakonom o novoj Ljubljanskoj banci i na taj način svjesno pokrali negdje oko 130 ili 140000 hrvatskih štediša za nekih danas 300 možda 400000, 400 milijuna eura. Mislim da je to naprosto potrebno te norme promijeniti i tu praksu isto tako izmijeniti. Ono što je interesantno na strani 63. - Branitelji - pravo na stambeno zbrinjavanje. Ovdje se opisuje slučaj gdje su pojedinci znatna sredstva uložili u građevinske objekte, gdje im država onemogućuje da otkupe te stanove. To će se uskoro želim vjerovati izmijeniti jer takva inicijativa zasigurno postoji. Apsolutno tim ljudima treba omogućiti kupnju stana. 400000 stanova je u ovoj državi na neki sličan način korisnicima stambenog tog prostora ili nosiocima stambenog, kako kako se kaže tog ugovora već prodano i ne vidim razloga zašto recimo našim braniteljima ne bi također to bilo, ne bi se izašlo u susret. Međutim, isto tako smatram da i svi oni obrtnici, zanatlije, trgovci itd. koji rade u državnom prostoru ili prostoru lokalne samouprave također moraju doći u poziciju da otkupe taj svoj poslovni prostor jasno po nekoj realnoj cijeni. U ovoj državi svi su se na neki način pod navodnicima svi namirili. Tajkuni su dobili tvornice, hotele, stranci su dobili naše banke, telekomunikacije. Radnici su eto došli u priliku da otkupe te stanove. Samo mali obrtnici nikako da riješe upravo to pitanje poslovnog prostora. Što se tiče te nacionalizacije ona ide sporo. Neka pitanja nikako da se Ono što je za Istru izuzetno interesantno, zanimljivo to je jedna kategorija osoba koje mi nazivamo osobama koji su dobili otpust iz jugoslavenskog državljanstva, a kojima je imovina nacionalizirana. Njih ima negdje oko 5236, negdje oko 3000 njih je imala neku imovinu. Do dana današnjeg nisu razriješili to pitanje. To nisu optanti. Jasno da optanti nemaju pravo na povrat nikakvih nekretnina, nikakve naknade zato jer su se države svojedobno dogovorile da se ratna šteta to je druga stvar koliko je to humano koju je Italija počinila na prostorima ex Jugoslavije kompenzira tzv. ostavljenom imovinom na prostoru ondašnje države. Međutim, u nizu problema kao i onih prije o kojima sam govorio tako i kada je riječ o denacionalizaciji mi to jednostavno ne želimo riješiti i prepuštamo sve to kome da se tako izrazim smrti da ona naprosto Strana 158., u ovome Izvješću o radu za 2009. pučkog pravobranitelja govori o socijalnim pravima, pa ću citirati jedno poglavlje da već smo u izvješću konstatira gospodin Malčić, za 2004. upozorili da uz sve podjele nastale kao posljedice rata i s tim povezanih političkih zbivanja, etničke, ideološke, svjetonazorsko-političke nastaje ili je već stvorena nova velika podjela hrvatskog društva koja će uskoro nadjačati sve druge podjele, a to je podjela na siromašne i slabe i bogate i moćne. Možda je to najljepša rečenica ali do boli istinita ovog Izvješća za 2009. godinu. Dobro je da sindikati, da njihovi lideri, dobro njihovi lideri su neka druga priča koji su često i u boljoj poziciji materijalnoj od ministra ili predsjednice Vlade prikupljaju peticiju. Treba ih u tome svakako podržati, ali isto tako treba kazati da da je to na neki način i borba za poziciju te javne uprave. A kad smo već kod javne uprave samo da spomenem da u tom sektoru u Republici Hrvatskoj radi 387000 ljudi što je 8,7% 8,7% stanovnika Republike Hrvatske. Znate koliko ih radi u javnoj upravi u Austriji 4,4% ili 370 tisuća, a Austrija koliko nam je poznato ima brat bratu dvostruko više stanovnika nego Republika Hrvatska i zasigurno je barem 5 ili 10 puta boljoj materijalnoj poziciji od Republike Hrvatske. Samo da kažem da zaposlenih u državnim službama u Hrvatskoj u lokalnoj samoupravi prima njih 67 tisuća, u javnim poduzećima to su HEP, Hrvatske vode, šume itd. 71 tisuća, a u državnoj upravi i javnim službama 249 tisuća ljudi. Ukupno 387 tisuća ljudi, to je ogroman problem, ali zasigurno sindikate treba podržati da Hrvatske na ostane bez sindikalnog pokreta, a ono što ja njima zamjeram je da uglavnom djeluju u tom javnom sektoru, a ne tom gospodarskom gospodarskom ili realnom sektoru. Na strani 161. ovoga izvješća, on se čak bavi i našom stražom, evo to je tako reći završne stranice, znači ipak čitamo to, i onda se ovdje kaže da preseljenjem dijela ureda u novi prostor oslobodit će se prostor u zgradi Hrvatskog sabora, u kojem su također privremeno smješteni zaposlenici ureda itd., itd. da ne čitam sve. Dečki su 100% u pravu, mi se s njima solidariziramo, ali bi im ja poručio dečki čuvajte posao, jer taj posao u javnom sektoru je danas privilegij. tisuće ljudi je bez posla ostalo u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, taj trend se nastavlja i u 2010., prema tome čuvajmo posao kojega imamo i tim ljudima. Sve u svemu, klub IDS-a pozdravlja ovo izvješće, normalno da ćemo glasati za, prihvaćamo ga, ono je hrabro, u nekim konstatacijama izuzetno smjelo i želim da će ubuduće, ali znam da će me vrijeme demantirati, želio bih da Pučki pravobranitelj ima manje posla, ali na žalost takve su gospodarske i socijalne prilike, on i njegovi suradnici biti će sve češće i češće pozivani i normalno u pojedinim u pojedinim slučajevima angažirani. Još jednom za kraj IDS prihvaća ovo izvješće. tri ispravka netočnih navoda, ispričavam se. Prvo je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin je u svojoj raspravi rekao, citiram: "Rušenje zgrada od hrvatske vlasti 1991. do '92. ili '93.", ako sam ga dobro razumjela. Kolega Kajin to je netočno. Vi imate pravo na svoje mišljenje i to vam pravo nitko ne osporava, imate pravo i na interpretaciju određenih događaja, ali kao državnom dužnosniku i saborskom zastupniku ne priliči vam u stilu tužitelja etiketirati hrvatsku državu. Naime točno je da je u to vrijeme Hrvatska imala obrambeni rat, da su stradavale, da je ali ovo što ste vi rekli optužit da je hrvatska vlast rušila kuće, to je vama na sliku. Još nešto, rekli ste da govore istinu oni koji vole Hrvatsku. Kolega Kajin, vaša istina je malo selektivna i deficitarna. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Drugi ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospdine potpredsjedniče. Ispravila bih netočan navod kolege Kajina koji je rekao da se u Hrvatskoj ne vraćaju stanovi kao ni zgrade. Podsjetila bih da su u Ministarstvu regionalnog razvoja riješene 33 tisuće molbi, pozitivno i izdana su rješenja o stambenom zbrinjavanju, a ako ne vjeruje neka se prošeta po Pakracu i neka vidi da je tamo napravljeno i obnovljeno 3 tisuće kuća i predano ljudima gdje ljudi ni ne žive mogu vam reći, a neki nisu ni otvorili vrata obnovljene kuće da je proluftaju ili da je prozrače, a od toga 350 kuća je već prodano. Molim vas, prošećite se po Pakracu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Gosopdin Kajin je rekao da se stanovi ne vraćaju. Ja govorim primjer iz Vukovara gdje je obnovljeno 4 tisuće i 200 stanova i najveći broj bivših nositelja stanskih prava a većinom su srpske nacionalnosti. Svi su dobili stanove i u Republici Srpskoj uspoređujem vratili su se 2% oko Banja Luke, a nitko ne kaže nikad gospodin Kajin nije rekao zašto se ti ljudi nisu vratili, a neki dan gospodin Dodik cinično poziva da se Hrvati vrate a naš predsjednik Josipović da kaže trebali bi se vratiti. A šta smo čekali 20 godina da se Hrvati vraćaju, a u Hrvatsku se vratilo, svi su se vratili i još i danas hrvatska Vlada poziva i oni koji nisu živjeli u Hrvatskoj se vraćaju danas i dobivaju stanove. Hvala lijepo. Nastavljamo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite.

Sve do onaj tko ima, ovaj Sabor imao obvezu se baviti a to su građani Republike Hrvatske ili narod ove države budemo nazivali pučanima, oni će vjerojatno i prolaziti ovako kako prolaze u ovom izvještaju. Ali na stranu ta naslijeđena praksa imenovanja za koju nisam siguran da je najsretnija, ja bih htio kazati da ovaj Sabor u Uredu Pučkog pravobranitelja, Pučkom pravobranitelju i njegovim pomoćnicima i svima koji rade u tom uredu ima snažan, važan, značajan instrument u zaštiti temeljnih ustavnih prava koje ovaj Sabor među prvima treba štititi i među prvima treba govoriti o njima i nastojati da instrumenti vlasti i instrumenti pravosuđa budu u funkciji temeljnih ljudskih prava, dakle pravičnosti i vladavine prava. I ovaj izvještaj Pučkog pravobranitelja za 2009. godinu prema mišljenju Kluba zastupnika SDSS-a, ali isto tako i prema mišljenu članova Odbora za ljudska prava, dakle i ostalih, je iznimno kvalitetno pripremljen, iznimno pouzdano raspolaže sa podacima i ocjenama koje se na temelju tih podataka ovdje iznesene i predstavlja primjer institucionalne profesionalnosti među hrvatskim institucijama, kakve profesionalnosti nažalost u nekim segmentima vlasti posebno u nekim segmentima pravosudnih institucija nema. I iz toga razloga mi se čini da ovaj Sabor može biti ponosan na rad svojeg pravobraniteljstva, a to što ćemo mi zastupnici ovdje istaći neke od stvari koje pučki pravobranitelj ističe u svome izvještaju naravno naša je zastupnička obaveza i naša ustavna prisega nas obavezuje na to jer koliko god se netko ovdje pozivao na razne druge kriterije, ali za nas ovdje nema kriterija iznad te prisege niti onoga što piše u knjizi na koju smo se prisegli. Prvo što bih htio kazati jeste pitanje obnove. Država je doista u obnovu uložila jako mnogo. Za različite generacije izbjeglica, za različite generacije prognanika, za različite generacije povratnika. I u tom smislu Hrvatska doista predstavlja zemlju koja sa svojim iskustvom politike obnove može biti dobar primjer. Međutim, za posljednju kategoriju onih koji su uključeni u program obnove, a to su povratnici srpske nacionalnosti, taj proces dugo traje. 7 200 ili 7 500 još uvijek neriješenih slučajeva u drugostupanjskom postupku traje jako dugo. I unatoč poboljšanjima unutar Ministarstva regionalnoga razvoja, boljega kadrovskoga ekipiranja i boljih kriterija koji bi doveli do smanjivanja ovako velikoga broja i do većega broja pozitivnih rješenja u drugostupanjskom postupku to još uvijek, nažalost, predugo traje. Nisu, prema našim saznanjima, čak ni posrijedi novci nego je posrijedi efikasnost administracije i jasni kriteriji u tom pogledu. I mislim da je ministarstvo i ministar dužan zajedno sa svojim državnim tajnicima iznaći još efikasniji i još brži način za završetak ovog procesa jer tada će onda naša ocjena za koju kažemo da u cijelosti gledano može biti pozitivna biti i konačno pozitivna. Drugu stvar koju bih htio spomenuti ovdje su različite brojke bile iskazivane povodom govora mojeg prethodnika kolege Kajina. Kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje za bivše nosioce stanarskih prava podnesenih zahtjeva je bilo ukupno izvan područja PPDS-a i unutar područja PPDS-a oko 14 tisuća. Neki od tih zahtjeva nisu prihvaćeni, tj. nisu pozitivno valorizirani i ni u kategoriji unutar PPDS-a ni izvan područja PPDS-a. Ono što je predstavljalo problem u tom procesu jeste dugotrajno čekanje da se taj proces otvori i da ljudi konačno mogu početi dobivati te stanove. I taj proces je otvoren, taj proces je u ovom trenutku oslabljen zbog toga što država nije osigurala adekvatna sredstva za njegov nastavak i taj proces je oslabljen zbog toga što ugovori koji su trebali biti potpisivani sa nosiocima statusa zaštićenih najmoprimaca u kategorija stambenoga zbrinjavanja nisu, čekali su više od godine ili dvije dana da bi mogli dobiti te ugovore. Ono što predstavlja za sve ljude, dakle za sve korisnike prava na stambeno zbrinjavanje, a neovisno o tome da li je riječ o pripadnicima hrvatske ili srpske nacionalnosti, da li je riječ o ljudima u Vukovaru o kojima je govorio kolega Mlinarić, hrvatske ili srpske nacionalnosti, doista jeste brojka velika. Međutim, ta brojka je velika zato što je velik broj ljudi koji su bili u stanovima, koje nije trebalo stambeno zbrinuti, naprosto bio proveden iz kategorije bivših nosilaca stanarskog prava u kategoriju onih koji su dobili stambeno zbrinjavanje. Problem je što nijedna ni druga kategorija, i to ljudi iz Vukovara najbolje znaju, još uvijek nisu dobili pravo da mogu otkupiti te stanove. I ta vrsta diskriminiranosti u odnosu na bivše nosioce stanarskih prava, neovisno o tome o kome govorimo jel, je nešto što treba riješiti. I s druge strane to predstavlja, s ovoga mjesta sam to dužan kazati, krajnju neracionalnost države. Postoji velik broj stanova i stambenih jedinica gdje i pripadnici hrvatskog naroda i srpskog naroda i prognanici i naseljenici i povratnici, dakle sve 3 kategorije, očekuju da im država omogući da otkupe te stambene jedinice. Država iz nekog razloga odugovlači sa tim rješenjem, a to je krajnje neracionalno zbog toga što taj novac, kao što smo više puta pokušavali dogovoriti, može biti upotrijebljen za nastavak programa izgradnje stambenog fonda na tim područjima, za nastavak obnove infrastrukture na osnovi inicijative jedinica jedinica lokalne samouprave, a može biti naravno upotrijebljen, a procjenjuje se da bi se zapravo uprihodovalo nekoliko milijardi kuna na osnovi programa prodaje tih stambenih jedinica. Neovisno o tome da li je riječ o stanovima ili je riječ o kućama koje su ljudi dobivali na tim područjima. Obilazeći ta područja, Sisačko-moslavačka županija na primjer, i jedna i druga kategorija ljudi, da ne spominjem sad općine, prilaze i traže da im se to pitanje riješi. Ja želim pozvati pučkog pravobranitelja, iako broj zahtjeva te vrste koji se upućuje prema njemu možda nije tako velik, ali želim pozvati prije svega vas kolegice i kolege da uvjerimo Vladu, bez obzira da li je riječ o predstavnicima koalicije, ali prije svega predstavnicima koalicije na vlasti, dakle mojim kolegicama i kolegama iz koalicije ili predstavnicima opozicije, da uvjerimo Vladu i stvorimo raspoloženje da se donesu takve odluke i da ljudi po okolnostima koje će biti za njih povoljne mogu početi otkupljivati te stanove i kuće. A ne da se sporimo o tome koliko je njih i koliko dobilo kad su zapravo svi ovoga trenutka u istoj muci i u istim teškoćama i u istoj nevolji. Treću stvar koju bih htio kazati jesu ovrhe o kojima je ovdje već govorio kolega Kajin. Ljudi koji su podnosili tužbe po osnovi nepoznatih počinitelja koji su rušili kuće izvan područja ratnoga djelovanja ljudi koji su podnosili tužbe zato što im je netko ubijen izvan područja ratnog djelovanja ili nakon završenih ratnih akcija kao što je ovaj slučaj Berić u Varivodama, od sve pravde danas dobivaju račune za sudske troškove zato što su vjerovali da im pravda može biti udovoljena. Dakle, kada već nisu oni koji su rušili te kuće, kada već oni koji su se drznuli da ubijaju nevine nezaštićene ljude, možda u tom trenutku to nije mogla činiti, zaštiti ih, ali barem može procesuirati one i kazniti ih koji su u tom trenutku iskoristili slabost prisustva države i da te ljude sankcionira i da te ljude kazni naknadno ako nije mogla u to vrijeme. Ali ono što sasvim sigurno država ne bi smjela raditi ako ne zbog pravičnosti i pravednosti, onda ne bi smjela zbog moralnosti raditi, a to je da tim ljudima ispostavlja račune u visini od 50, 100, 120 tisuća kuna i da im sjeda na mirovine koje i onako nisu same po sebi dovoljne da bi mogli živjeti. Što se tiče državljanstva, mi još uvijek kolegice i kolege imamo nekoliko tisuća ljudi koji su bili u statusu trajno nastanjenih stranaca u Republici Hrvatskoj, a čini državljanski status još uvijek nije reguliran. Imamo čak jedan broj ljudi koji u proteklih nekoliko mjeseci dobivaju ispis iz hrvatskoga državljanstva zbog toga što nisu rođeni u Republici Hrvatskoj. Neki su čak i rođeni, ali njihovi roditelji nisu bili rođeni. I bez obzira na to što im bračni drugovi kao što je slučaj jednog mladog čovjeka iz Vukovara koji je služio Hrvatsku vojsku, koji ima suprugu koja je hrvatski državljanin, koja ima djecu koja su hrvatski državljani, i on je do jučer bio hrvatski državljanin, ali ga se briše iz hrvatskog državljanstva zato što njegovi roditelji '47. godine nisu bili upisani u hrvatsko državljanstvo. To je paradoks koga ne smijemo previđati i ne smijemo dopustiti da se takve stvari događaju. Mi imamo i onako manjak stanovništva i ako netko misli da su neke kategorije ljudi višak, taj ne misli dobro za ovu državu i ne misli pravedno i pravično prema ljudima koji ovdje žive 30, 40 godine i nigdje drugdje ništa ni nemaju nego ovdje. I iz toga razloga mislim da je krajnje vrijeme da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo uprave riješi to pitanje izmjenama Zakona o strancima i izmjenama Zakona o državljanstvu u onim odredbama koji tim ljudima onemogućavaju da konačno reguliraju svoj državljanski status. Što se tiče sudova i pravosuđa. Dva su glavna problema koja danas postoje. Ako je nekada bio veliki problem broj neriješenih sudskih predmeta, danas je po našem mišljenju i po ovome što se može čitati u izvještaju pučkog pravobranitelja pitanje suđenja u razumnom roku. U mnogim slučajevima princip suđenja u razumnom roku je narušen. Navest ću vam primjer slučaja iz Benkovca, neće mi ovdje nitko zamjeriti, ako navedem slučaj Ljubomira Kasuma koji se 12 godina se spori zbog toga što je jedinica lokalne samouprave prodala njegovu imovinu, njegovu kuću, njegovu zemlju i to prodala fizičkom licu. Dakle, nije iskoristila ni za državu ni za jedinicu lokalne samouprave. Dakle, zahvaljujući pogrešnom djelovanju Županijskog državnog odvjetništva, zahvaljujući pogrešnom djelovanju pravosuđa Ljubomir Kasum do danas ne može dobiti svoju imovinu, čak ne može ni realizirati nagodbu koju je postigao prije dvije godine sa državom. Zbog čega? Zbog čega Đuro Kresojević koji je u nešto južnijoj općini na tom području ne može dobiti natrag svoju imovinu, ne može dobiti svoju još jedino parcelu jer kuće više nema. Zašto? Zato što je neto u međuvremenu smatrao da može sagraditi drugu kuću na toj parceli. Dakle, na stranu što mu je netko srušio kući, kao što je govorio kolega Kajin, na stranu što je u međuvremenu netko pokušao sagraditi kuću, zar pravosuđe i država ne može tom čovjeku omogućiti da dobije ono što je jedan kroz jedan njegovo? potpredsjedniče, dakle u ukupnom broju teškoća koje mi imamo u društvu ove stvari možda ne možemo vidjeti, ali pučki pravobranitelj i mi smo ovdje zato da upozorimo javnost, da upozorimo vlast, institucije vlasi da ih trebaju vidjeti i da im trebaju posvetiti adekvatnu pažnju. Klub zastupnika SDSS-a naravno podržat će ovaj izvještaj. Hvala vam. Želim samo reći spomenut je ovdje i slučaj Varivode '95. godine počinjen gnjusni zločin istražen, otkriveni i uhićeni počinitelji i pravomoćno osuđeni. Prema tome, ne znam o kojem se to drugom slučaju radi, ali Varivode je onaj slučaj koji je bio '95. je pravomoćno presuđen i počinitelji čak mislim i izdržali kazne. Drugo. Ima odbore koji su sazvani za 11 sati. Mi ne znamo dokle će trajati Odbor za Ustav i Poslovnik pa predlažem da odbori počnu sa radom u 11 sati. Međutim, u trenutku kada se steknu uvjeti da možemo glasovati, da vas onda pozovemo da prekinete odbor, dođete, odglasujemo i vratite se natrag. Uredu? Hvala lijepa. Nastavljam dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ana Lovrin.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče u ime HNS-a i HSU-a. Poštovani gospodine pučki pravobranitelju, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće pučkog pravobranitelja za 2009. godinu i za nas sve to predstavlja dokument koji govori o stanju ljudskih prava u našoj zemlji. Nekoliko riječi o radu pravobranitelja. Dakle, afirmirao je instituciju pučkog pravobranitelja u međunarodnim okvirima, akreditiran je s najvišim statusom A, kao nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava, punopravni član ekvineta. promiče neovisnost i samostalnost u radu, pronalazeći pravu mjeru kritičnosti i suradnje spram institucije sustava, iskazuje upornost i istrajnost u služenju građanima boreći se sa sporošću i nemarom u upravi i tijelima s javnim ovlastima, posvećen svim aspektima problema ljudskih prava što se može iščitati iz sveobuhvatnosti i širini tema i problema kojima se bavi što je sve vidljivo iz sadržaja izvješća. Potiče organe državne uprave i tijela s javnim ovlastima, ali postupa i prema djelatnicima u tim organima i tijelima. Inicira donošenje zakona, potrebnih uredbi, pravilnika, normiranje postupaka, traženje disciplinskih mjera prema službenicima itd. Izvješće dalje govori da je 75% pritužbi iz prošle godine riješeno, pri čemu je oko 55% bilo osnovano što je puno manji postotak osnovanosti nego prethodnih godina. Govorimo o 75% osnovanih iz prethodne godine, ali to je još uvijek znatno više nego u zemljama razvijene demokracije. Tamo govorimo o 10-tak% opravdanih prigovora i zahtjeva. Osvrnula bih se sa nekoliko riječi na stav Vlade i poruke naših saborskih odbora. Vlada je prethodne dvije godine primila na znanje izvješće pučkog pravobranitelja. Prošle godine su se saborski odbori podijelili pa su jedni prihvaćali izvješće, drugi ga primali na znanje, a treći bivali upoznati s izvješćem. Ignoriranje institucije javnog pravobranitelja od strane Vlade, ali i podijeljenost saborskih odbora nakon prošlogodišnjeg izvješća te zaključak Sabora povodom izvješća iz dvije prethodne godine ustvari su indikatori problema odnosa prema poštivanju ljudskih prava. Diskreditirajući instituciju pučkog pravobranitelja Vlada i saborska većina ohrabrivali su upravna tijela i tijela s javnim ovlastima na ponašanje koje predstavlja kršenje ljudskih prava.

Ove godine Vlada je s dužnom pažnjom na 26 stranica popratila izvješće pučkog pravobranitelja i očitovala se po svim segmentima izvješća što želimo posebno naglasiti i pohvaliti. Međutim, iz tona prezentiranog mišljenja Vlade jasno je da Vlada još uvijek pravobranitelja ne doživljava kao partnera i suradnika na zajedničkom poslu, joj je prvi cilj opravdati se za sve propuste u radu tijela s javnim ovlastima. Zato bi sljedeći korak u odnosu Vlade prema radu i izvješća o radu pučkog pravobranitelja bio uspostava sustavnog mehanizma praćenja problema na koje ukazuje pučko pravobranitelj u svojim izvješćima te donošenja konkretnih mjera za poboljšanje u sustavu koje bi onemogućile kontinuirano ponavljanje istih propusta i istih problema. Vlada je prethodnih godina svojim odnosom prema izvješćima ozbiljno narušila vlastitu vjerodostojnost u borbi za ljudska prava. Preko saborske većine je dovodila u pitanje nadležnosti pučkog pravobranitelja, a posebno ocjene, preporuke i sugestije koje je iznosio pravobranitelj. S druge strane, kako to navodi i pučki pravobranitelj u svome izvješću, te su ocjene postale dio službene retorike i politike vladine većine, ali i predmetom zakonskih i ustavnih promjena. Sličnu situaciju imamo i ove godine oko upozorenja koje pučki pravobranitelj izriče oko depolitizacije upravnih službi. Zalaganje za stručnost, sposobnost, profesionalizam i etičnost u radu upravnih tijela ustvari je zalaganje za ostvarenje ustavnog načela jednakosti građana pred zakonom. Stoga bi Vladi bilo puno bolje da umjesto najodlučnijeg odbacivanja dijela izvješća koje govori o politiziranosti rukovodećeg sloja državne uprave kao jednom od uzroka klijentelizma i političke korupcije, razmisli o mjerama i mehanizmima koje će poduzeti da bi riješila problem koji postoji. Još nekoliko riječi o odnosu organa države uprave, odnosno tijela s javnim ovlastima prema radu pravobranitelja koje se iskazuje preko. Pokazatelj zapravo jesu pokazatelj stupnja razvoja institucija i javne uprave, ali i vladavine prava i pravne sigurnosti građana. Iz tih odnosa dalje iščitavamo vrlo neujednačenu praksu poštivanja Zakona o pučkom pravobranitelju. Podsjećam na članak 7. koji govori o obvezi tijela državne uprave da najkasnije u roku od 30 dana obavijesti pravobranitelja o poduzetim mjerama povodom njegovog obraćanja. Ove godine je situacija doista bolja i nema eklatantnih primjera kršenja ili nepoštivanja zakonskih obaveza. I na kraju, kako dalje i što se može još učiniti. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika svakako će podržati inicijativu za donošenje novog Zakona o pučkom pravobranitelju. Osim nužnih izmjena nastalim oko ovlasti pravobranitelja, mjestu pravobranitelja u međunarodnom sustavu institucija za zaštitu ljudskih prava smatramo da u pripremi zakonodavne inicijative treba razmisliti i iznaći najbolje rješenje u najmanje dva aspekta. Prvo, pitanje regionalnih ispostava i obilazak terena odnosno ustroja Ureda pučkog pravobranitelja. Može li se kvalitetno pokriti pitanje kršenja ljudskih prava bez stalnog prisustva na terenu gdje su najveći problemi. Ja to postavljam kao pitanje. Nedostupnost ovog instituta, nije li to isto tako oblik kršenja ljudskih prava. I sam pravobranitelj konstatira da je znatno veći broj slučajeva registriranih 2007. godine bio upravo zbog pojačanog obilaska terena. Drugo, pitanje osnivanja posebnih pravobraniteljstva. Do sada, kao što znamo svi skupa, postoji pravobranitelj za djecu, za ravnopravnost spolova, za osobe sa invaliditetom. Ne bi li bilo možda bolje i u skladu sa uštedama koje nužno moramo provoditi da pravobraniteljstvo podvedemo pod jednu kapu, a da resore pokrivamo sa zamjenicima. Evo dajem vam, nama na razmišljanje, pa mislim da o tome možemo dalje i raspravljati i mislim da bi bilo dobro da u smislu uštede prihvatimo i ovaj prijedlog. svih zastupnica i zastupnika kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika želim pohvaliti ovo Izvješće pravobranitelja i mi ćemo Izvješće prihvatiti. Hvala